Откривам заседанието. ръкопляскахме за „Лудогорец”, тези, които са пропуснали – няма смисъл. Уважаеми народни представители,

Само да Ви уведомя, че в електронната си поща сте получили Общ проект на Законопроект за изменение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приет на първо гласуване на 7 февруари. Проектът е изготвен от Комисията по регионална политика и местно самоуправление на основание на чл. 77, ал. 2 от Правилника

Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги народни представители! Моля на основание чл. 79, ал. 1 от правилника, предложение за удължаване на срока по Общия законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, което току-що беше съобщено от председателя на Народното събрание, плюс още една седмица или общо две седмици. Благодаря Ви, господин Гуцанов. Моля, гласувайте направеното предложение за удължаване на срока.

„Доклад относно второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации № 302-01-53, внесен от Министерския съвет на 19 декември 2013 г., приет на първо гласуване на 7 февруари 2014 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на правото на установяване и свободното предоставяне на услуги поради присъединяването на Република Хърватия (Официален вестник,

„Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация, внесен от Министерския съвет на 25 ноември 2013 г.”. „Закон за изменение и допълнение на Закона за защита от дискриминация”. Комисията подкрепя наименованието на закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1.

Уважаеми колеги, и тук малко по малко! Преди два-три дни се появиха съобщения в медиите, че в щата Тексас позволили двуполовите бракове – в тази най-консервативна част на Съединените щати, и в половината щати вече те били разрешени. И тук се работи по същия начин – малко по малко. Обида за някой, който си сменил пола. Ние в залата се занимаваме с този грандиозен проблем. Защо? Защото такава била директивата такава била директивата от Брюксел, оттам ни нареждат по телефона, също като: „Ало, ало, Москва – слушаме!”, „Ало, ало, Брюксел – слушаме!” И какво? Изпълняваме! И то в българското общество, което е силно консервативно и е против тези неща – как да ги наричам, не знам, да не обидя някого. И стигаме до големия въпрос на великия Ботев „Кой си ти – звяр, мъж, жена или хермафродит?” страшен проблем на фона на всички други. Самият Ботев, може би, от тук нататък с това свое велико изречение би бил под ударите на закона, същия този закон, който приемаме. В крайна сметка, аз знам, мнозинството тук ще се подчини – ще се намерят гласове „за”. Тези, които са съгласни с нас от „Атака”, които явно сме единствените, които водим борба и на този фронт, ще гласуват с „въздържали се”, защото, няма как – такава е партийната повеля, но всъщност партийната повеля е тази от Брюксел, който ни задава ценностите. Такива са, казвате, евроатлантическите ценности – и ние, няма как. Евроатлантическите ценности са да бъдем двойни, може би тройни – лесбийки, педерасти. Да, смейте се, това са евроатлантическите ценности, тези са християнските ценности, те даже не са и ценностите на колегите ни, които стоят в средата. Пак ще напомня на тях,

Така че, хайде да бъдем ние, хайде да бъдем представители на тези, които са ни изпратили тук, защото Вие знаете – тези, които са ни изпратили тук, а това е българският народ, искат от нас да гласуваме по определен начин във всичко – и в това, и да гласуваме адекватно. Призовавам Ви да гласуваме „против” всичките текстове на този измислен, натрапен, наложен закон. Тези неща се казват, господин председателю, когато има така по заглавията на второ четене.

наименованието на закона, подкрепен от комисията; текстът на § 1 по вносител, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.

от обратни хора – ненормални хора, и застрашаващи устоите, изобщо на българската държава, неща. Благодаря. Има ли противно предложение? Няма. Моля режим на гласуване – прегласуване. Гласували

не можем да продължим по текстовете и трябва да прекратим гласуването. Освен прецедент, се създава и казус – какво става със закона по-нататък? Защото в заглавието се състои и духът на закона, общият му смисъл и общата му философия. Това е основно правно положение. От тук нататък как да гласуваме текстове, когато липсва този основен атрибут на закона – неговото заглавие? При това положение моля да прекратим разглеждането на второ четене и да преминем към следващата точка. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Прав сте, господин Шопов – създаден е прецедент, но трябва да гласуваме предложението за прекратяване на обсъждането и разглеждането на този законопроект. Моля, режим на гласуване на това процедурно предложение.

Заповядайте за процедура по прегласуване, господин Иванов.

госпожа Велислава Кръстева – заместник-министър на културата.

за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 302-01-12, внесен от Министерски съвет на 13 август 2013 г., и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за авторското право и сродните му права, № 354-01-65, внесен от Стефан Данаилов и група народни представители на 16 октомври

предложение от народните представители Стефан Данаилов, Мариана Бояджиева, Ваня Добрева, Мартин Захариев и Антон Кутев за създаване на нов § 5а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 5а, който става § 7 със следната редакция: „§ 3. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 1. Създават се нови ал. 3, 4 и 5: „(3) Авторите могат свободно да избират на коя или кои организации за колективно управление на права да станат членове, като им предоставят за управление свои права. права. (4) Организация за колективно управление на права може да отстъпва на ползвател само права, които изрично са й били поверени за управление от нейни членове или от сродни организации от чужбина, с които има сключени договори за взаимно представителство и техните членове, или поверени за управление по силата на споразумения по чл. 40б, ал. 4 и 5. Тя може да отстъпва на ползвател права на лице, което не е неин член и не я е овластило да действа от негово име по силата на такъв договор за взаимно представителство или споразумение само в случаите, предвидени в този закон. (5) Организация за колективно управление на права може да отстъпва на ползвател само права в рамките на категориите права, начините на използване и видовете произведения, установени в издаденото й удостоверение по чл. 40б, ал. 9.“ 2.

Досегашната ал. 8 става ал. 11 и се изменя така: „(11) В случаите, в които този закон предвижда предоставянето на съгласието на авторите да става само чрез организация за колективно управление на права, всяка от организациите, които законно управляват съответните права, може да действа и от името на автори, които не са нейни членове, не са членове на сродни организации от чужбина, с които има сключени договори за взаимно представителство, както и не са членове на организации, с които тя има сключени споразумения по чл. 40б, ал. 4 и 5, доколкото някои от тях не са изразили писмено несъгласие с това. В тези случаи организацията за колективно управление на права трябва да уреди отношенията си с всеки от така представляваните автори по същия начин, както със своите членове.“

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 3, който става § 4 със следната редакция: „§ 4. В чл. 40б се правят следните изменения и допълнения:

така: „10. заверено копие от споразумение по ал. 4 в случаите, когато има регистрирана или пререгистрирана организация за същата категория права, за същите видове произведения и други обекти на закрила, както и за същите начини на използване;” 2. В ал. 4 в текста преди т. 1 след думите „извършва регистрация” се добавя „или пререгистрация”, след думите „извършена регистрация” се добавя „или пререгистрация”, а след думата „регистриране” се добавя „или пререгистриране”. 3. В ал. 5 се създава изречение второ: „Приоритетът на подадените заявления с оглед изискванията на ал. 4 се определя в зависимост от датата на първата регистрация на съответната организация в Министерството на културата.” 4. Създава се нова ал. 6: „(6) В случай че заинтересованите организации за колективно управление на права не постигнат писмено споразумение по смисъла на ал. 4 и 5, всяка от тях може да поиска решаване на спора по реда на чл. 40ж.

Предложение от народния представител Мартин Захариев за създаване на нов § 8а. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов §8а, който става §12 със следната редакция:

„(2) Организациите по ал. 1 могат да предявяват искове и да искат налагането на мерки само по повод на права, които са им поверени за управление, съответно за защита. Организациите по ал. 1, т. 1, когато предявяват искове или искат налагането на мерки, не следва да установяват индивидуални права на управление, съответно за защита, поверени им от техни членове и от сродни организации от чужбина, с които са сключили договори за взаимно представителство на техни членове.

Благодаря. По предложението за създаване на два нови параграфа 10б и 10в има ли изказвания? Няма желаещи. Гласуваме

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на подразделението и предлага следната редакция: „Преходни разпоредби”. ПРЕДСЕДАТЕЛ

наименованието на подразделението „Преходни и заключителни разпоредби” в редакцията на комисията.

Няма желаещи. Гласуваме текстовете на параграфи от 12 до 15 по вносител, подкрепени от комисията. Моля, гласувайте.

Предложение от народните представители Стефан Данаилов, Мариана Бояджиева, Ваня Добрева, Мартин Захариев и Антон Кутев – в Преходните и заключителните разпоредби се създава нов § 16. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде § 16, който става § 23, със следната редакция: „§ 23. Организации за колективно управление на авторски или сродни на тях права, които продължават дейността си на основание § 42, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за авторското право право и сродните му права (ДВ, бр. 25 от 2011 г.) без удостоверение за регистрация или извън обхвата на получената регистрация, преустановяват тази си дейност от датата на влизане в сила на този закон.”

нов § 23. Гласували 79 народни представители: за 78, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието – с това и целият законопроект. Благодаря, господин Кутев.

Проект за второ гласуване. Закон за допълнение на Закона за виното и спиртните напитки”. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция за наименованието на закона: „Закон за изменение и допълнение на Закона за виното и спиртните напитки”.

В чл. 41 след думата „Производството” се добавя „и предлагането”, а думите „и лозаро-винарски продукти” се заменят с „лозаро-винарски продукти, плодови вина и оцет”. § 5. В чл. 51 думите „Производителите на винен

колеги! Изказването, което ще направя, засяга всичките предложени 13 параграфа, тъй като те са свързани и заради взаимовръзката не могат да се разглеждат отделно. Целта на предложения на Вашето внимание Законопроект за виното и спиртните напитки е неясна. Контролът върху производството и пласмента на оцета се урежда от Закона за храните, като вид храна. Отговорният контролен орган за производство и търговия на оцет е Българската агенция по безопасност на храните. Съдейки по постигнатите резултати на агенцията при контрола на този продукт, може да се направи изводът, че контролната система се е справила на едно много добро ниво. Тук следват логичните въпроси: кое налага да се предвижда отделен режим за храната оцет в закон, различен от Закона за храните? Кое налага да се дават допълнителни контролни правомощия на Агенцията по лозата и виното и кому е изгодно това? Кое налага да се въвежда допълнителен процесуален ред при контрола върху производството, търговията и употребата на оцет? Къде е гаранцията, че предложените текстове в определението ще спрат влагането на вредни кисели добавки? Отговорът на всички тези въпроси следваше да бъде в мотивите на законопроекта, а такива не се откриват. Не са приложени оценки и анализ за въздействието на законопроекта. Уважаеми дами и господа, създаването на подобен специализиран процесуален ред за контрол върху конкретен продукт следва да бъде много добре мотивирано и обосновано. За съжаление, за предложения проект това не е валидно. Законопроектът създава предпоставки за контрол върху контрола. И питам: при контрола на оцета кой контролен орган ще е водещ – Агенцията по безопасност на храните или Агенцията по лозата и виното? Може ли Агенцията по лозата и виното и има ли капацитет да покрие веригата по производство и разпределение на оцета? Не се ли създава механизъм за некоректно влияние върху пазара чрез свръхправомощия? Не прехвърляме ли проблемите на стандартизацията и добрите търговски и производствени практики върху законодателството? И ако следваме тази логика, не следва ли да направим и Закон за кашкавала, Закон за салама, Закон за кроасаните, Закон за маргарина, който впрочем е със значително по-висока степен на обществена опасност? (Реплики от ДПС.) Вследствие на всичко изложено до момента, уважаеми дами и господа, ние от Парламентарната група на ГЕРБ няма да подкрепим настоящия законопроект и Ви молим и Вие да го направите. В този си вид той е безсмислен, даже бих казал – и опасен. Бих призовал господин Панчев, господин Теохаров, господин Атанасов да изкажат своето мнение, тъй като въпросът е въпрос на стандартизация, а не на законодателство. Благодаря за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Иванов. Това беше изказване. Реплики? Няма

защото на всички ни се е случвало. И на мен ми се случи преди две години. Направих си кисели краставички, сложих им всичко нормално, както винаги съм го правил, стерилизирах ги за съответното нормално време и какво се случи – бомбаж. (Смях и оживление.) Без да си помисля защо? Купил съм оцет, ама, това не било оцет. Евтин ми се стори този оцет в кавички – шейсет и няколко стотинки, само че това било друго вещество, което няма нищо общо с класическия продукт „оцет”. Не само на мен ми се е случвало. Когато баби, родители, близки и познати ми се оплакват от бомбажи и се чудят какво се случва, случва, по тази причина е. Правенето на консерви е дълбоко в народопсихологията на българина. Не знам колко по света си правят буркани, но в България хората с ниските си доходи до голяма степен разчитат и живеят и живеят от това. През по-голямата част от годината от градините си, от дворовете си имат продукция, запазват я през зимата. Този закон днес е много по-сериозното и много по-значимото, с което можем да се занимаваме, отколкото по-преди една точка от дневния ред с един друг закон, за който Ви благодарим, че показахте зрялост и разбиране.

този проблем за решаване? Чудно е, че чак сега решаваме този проблем. Той трябваше да се реши преди много години, защото много хора са пострадали. Не е само въпросът в бомбажите на бурканите, а във вредността на на тези продукти, които не са натурални, които не са естествени и са чиста химия – затова струват и толкова евтино. Според мен систематически мястото на тази промяна е в Закона за виното и спиртните напитки, защото се касае до продукт, който по естеството си произхожда от спиртната напитка вино класика в тези неща. Няма да си разказваме как се получава оцетът, но това е базата, това е продуктът – виното, от което се получава

продукт, който произхожда на базата на продукта „вино”. В света това е цяла индустрия. Знаете прочути такива продукти в други страни, които са основата на цели индустрии и на цели региони, които струват много скъпо, които са предмет на реклама, които са предмет на износ. България на базата на прекрасните вина, които има, може да създаде традиция в това отношение. Може да създаде цяла подобна подобна индустрия, която да бъде експортна, от която да се печели, но това трябва да стане на базата на съответната

По тяхно време създадоха тази агенция. Разбира се, това не е за подценяване. Това беше изключително положителен момент, но аз ги приканвам да не изпадат в някаква носталгия и чувство да се преференцира тази тяхна идея, която имаха.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин Шопов, не сте прав, че това е проблем на законодателството. В добрата световна практика това е производствена практика и минава през стандартизацията. Ако погледнем така към оцета, трябва така да подходим към всички вредни и опасни за здравето продукти. Тогава трябва да направим и Закон за кренвирша. По този начин се прави прецедент в законодателството. Няма такава световна практика. Ние по кой ще се равняваме? Измисляме закони и правила. Агенцията по безопасност на храните нали точно това трябва да обслужи? Оцетът е предимно храна, не е алкохолен продукт, не е на специален акцизен режим. Кое налага да правим допълнителен ред? Агенцията по лозата и виното какви правомощия има, за да успее да опосредства контрола по пласмента? Няма ги тези правомощия, в крайна сметка ще опре пак до Агенцията по безопасност на храните. Ама това е контрол върху контрола. На въпросната агенция й създаваме правомощия да влиза в предприятия, в които няма работа. Питам се аз, Агенцията по безопасност на храните какъв орган е? Това е национален орган с много голямо значение. Има много добра световна практика, защо не следваме нея? Тази практика е ефективна. Стандарт – можеше и стандарт да се направи. Идеално, всички параметри на оцета. Аз съм против да се прави оцет от синтетична киселина.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, този дебат беше проведен и в комисията. Причините, за да бъде регламентиран този процес в Закона за виното и спиртните напитки, са следните: Първо, ние се интересуваме от суровината, движението на продукта. Освен това става въпрос за ферментация това, което Вие пропускате. Цялата материя, която е свързана с контрола по виното и спиртните напитки, е в Агенцията по лозата и виното. Законът за виното и спиртните напитки регламентира този процес и искаме от самото производство, по цялата верига да се знае какво се случва. Говорите за стандарти – нито един стандарт, който Вие прилагахте и използвахте в предходните години, не се изпълняваше, защото няма законови основания те да бъдат прилагани. Това, което говорите за кренвирши, или каквото и да било друго, беше пожелателно. Причината да бъде внесен този закон е фактът, че през 2013 г., видяхте информацията, която излезе, 150 хил. литра вреден за здравето оцет беше пуснат на българската магазинна мрежа. Извинявайте, това вече граничи с престъпление. Говоря за вреден, а не за изкуствени синтетични влагания. на храните има своите отговорности и те са записани в закона в следващите параграфи. Това е моят коментар, но систематичното място е в Закона за виното и спиртните напитки. Този закон освен това урежда и отношения между Министерството на земеделието и храните и Министерството на икономиката.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо Бъчварова! Пренесохме спора вече на съвсем принципно ниво. Агенцията по безопасност на храните не трябва да е в Министерството на земеделието и храните, трябва да е над национален орган, субективно независим. Тя е субективно зависим, и сега хоп, втори орган, с втори правомощия – едно върху друго. Аз Ви гарантирам, че след една година по тези текстове няма да има никакъв резултат. Що се касае до заловения оцет – тези 189 хил. литра, това говори, че Агенцията по безопасност на храните си е свършила чудесно работата. Това е незаконно производство, не е оцетът, който е по пазарите.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Драги колеги, Парламентарната група на Коалиция за България ще подкрепи законопроекта, внесен от госпожа Бъчварова и група народни представители. В законопроекта направихме някои допълнения, с които считаме, че по-пълно по-пълно обхващаме материята, за която става дума. Помня преди няколко години, когато ГЕРБ беше управляваща партия, Вие внесохте, уважаеми колеги, няколко промени за сиренето, за луканката, защото сме свидетели, че на пазара има както продукти от месо, така и продукти от соя, които се водят, че са от месо, и сирене, направено от мляко или от други продукти. Така че изясняването на материята – когато хората отидат в магазина да знаят какво купуват, от какво е произведен този продукт, е необходимост. Този законопроект по никакъв начин не вреди на това. Първо, в Агенцията за лозата и виното е нормално да има контрол върху продуктите, които се предлагат на пазара от вино, грозде или плодове. Ние считаме, че относно оцета, от който нашето население има потребност и се използва ежедневно от хората, трябва отивайки в магазина да знаеш какво купуваш. Аз по никакъв начин не казвам, че синтетичният оцет е нещо вредно или не трябва да го има. Напротив. Има правила, има европейски норми, има изисквания, които производителите на синтетичния оцет изпълняват и в пазарната мрежа се продава голямо количество и добър за населението синтетичен оцет. Но е нормално купувачът да знае дали това, което купува, е на база на някои плодове или на база на синтетика. Вероятно след приемането на закона, което не се съмнявам, че днес или ако не ни стигне времето днес, ще направим съм убеден, че ще има строга регламентация за това какво е оцет и вероятно ще има подкиселители, за които ще има наредба от министъра, за да знаеш когато отидеш в магазина какво купуваш. А кой проверява в магазинната мрежа – мисля, че няма съмнение. На БАБХ, която гласувахме, когато Вие бяхте управляващи, шапката й е Министерството на земеделието и храните, защото тогава така го предложихте. Дали трябва да е надведомствен орган

Те ще продължат да изпълняват тази си функция, без значение дали се продава оцет или синтетичен оцет в магазините. Предлагам да прекратим дискусията и да да гласуваме, за да имаме време да свършим работа днес. Използвам възможността, че съм на трибуната, за да благодаря на ГЕРБ, че отново разбиране и коректност, за да може Парламентът ни да работи нормално и пълноценно и да върши онази дейност, която ние, народните представители, сме избрани да вършим. Благодаря.

Какво мотивира нуждата още един орган да се занимава с оцета – преди всичко храна? Съгласен съм и нямаме никакви противоречия относно това, че българският гражданин трябва да яде такава храна, каквато му се полага, тоест тя да е безопасна за неговото здраве, пък даже и да е полезна. Защо трябва Агенцията по лозата и виното да осъществяват този контрол? Това е моят въпрос. Защо тя, след като това е предимно храна? Характеристиките са на храна. Това не е спиртна напитка, независимо че е пряко свързана с производството на спиртните напитки. Благодаря. Господин Панчев, желаете ли дуплика? Не. Други желаещи за изказване? Няма. Закривам разискванията. Уважаеми народни представители, поставям на гласуване параграфи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 в редакцията, както ни е предложена

„12. „Оцет” е продукт, получен чрез оцетно-кисела ферментация или алкохолна и оцетно-кисела ферментация на вино, плодове (всяка тяхна част и/или сок), плодово вино и етилов алкохол от земеделски произход. В зависимост от суровините, оцетът е: а) „винен оцет”, получен изключително чрез оцетно-кисела ферментация на вино и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина; б) „плодов оцет”, произведен чрез оцетно-кисела ферментация на плодово вино или алкохолна и оцетно-кисела ферментация на плодове и притежаващ общо на плодове и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 45 грама на литър, изразено като оцетна киселина; в) „алкохолен оцет”, произведен чрез оцетно-кисела ферментация на етилов алкохол от земеделски произход и притежаващ общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина; г) „балсамов оцет”, произведен от винен оцет с добавка на концентрирана гроздова мъст и/или концентрирана и ректифицирана гроздова мъст с общо киселинно съдържание не по-ниско от 60 грама на литър, изразено като оцетна киселина.” Продължете

с довършването. Докладът е изчетен. Ще има гласуване в сряда. Ще го включим първа точка. Давам почивка 20 минути и след това ще започне Парламентарният контрол. Благодаря.